Предложение от народния представител Десислав Чуколов чл. 154, ал. 1 след думата „българската“ се добавят думите „и славянската“. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Александър Сиди, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на

Изказвания по параграфа. Господин Михов, Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители! Тази промяна в Кодекса на труда ни показа доста важни неща и като процедура, и като същност. Аз мисля, че днес е добър ден, защото с тази промяна ние се връщаме към историческата истина и към българските традиции. Името, което Комисията, следствие на дълги дебати неформално предложи чрез народния представител Александър Сиди, мисля, че е коректно, точно и в духа на традициите и историческата истина. Ако си зададем въпроса какво празнуваме на 24 май, ще получим откровените отговори – това е денят на нашите първоучители, светите братя, равноапостолите, съпокровителите на Европа Кирил и Методий. Това е празник на нашата азбука, на нашето „А“ и „Б“, както учим нашите първолаци, на българската просвета и култура, на това, което ляга в основите на една славянска традиция, книжовност и писменост, която днес надхвърля славянската определеност и, можем да кажем, е една световна културна реалност. В този смисъл предложението и внимателната работа на колегите от Комисията по образованието и науката, на много експерти показаха необходимостта от промяна на съществуващия текст. Ще припомня на защитниците на този текст, че приетият преди 30 години Кодекс на труда, определя празника 24 май като празник на българската просвета и култура и славянската писменост. Очевиден е дефицитът в това определение дефицитът е, че липсва въобще делото на Кирил и Методий, дефицитът е, че се игнорира историческата роля на българската средновековна държава в създаването на писменост, на азбука, която е за нуждите на българската църква, на българското образование тогава, на българската администрация, на всичко онова, което изучаваме в учебниците като Златен век на българската култура. Тази процедура, която Тази процедура, която премина, показа и още един важен проблем, че такива важни въпроси, като българските национални празници, се определят в Кодекса на труда, който има съвсем друга сфера. Официални и национални празници – да, който има съвсем друга, можем да кажем много по-тясна сфера от въпроса за празничния календар. И тук трябва да си зададем въпроса дали не е необходимо да се върнем към българската законодателна традиция, която в предходните десетилетия е определяла празниците в специален закон. Създаването на Третото българско царство поставя въпроса и за официалните празници. Първоначално те се уреждат с Указ на държавния глава, на монарха, на княза, но през 1900 г. е изработен специален закон за празниците в Княжеството. Мисля, че това ще бъде една важна стъпка, която „Обединени патриоти“ и ВМРО в следващия парламент ще поемат. Аз мисля, че предложението е

Няма. Господин Гьоков беше следващият, пожелал да се изкаже. Благодаря, господин Председател. Кодекса на труда, които касаят промяна в наименованието на един от официалните празници в България – 24 май? На първо място, че не ние с Вас, господа народни представители, определяме идентичността на празника 24 май, а той сам се е определил и наложил във времето като такъв, какъвто е днес. Затова определям опита за подмяна на наименованието на празника… (Шум и реплики.) един закон, който урежда трудовоправни отношения като конюнктурен и политически акт, и считам, че обслужва чужди интереси. Денят на покровителите на Европа Свети Кирил и Методий се е чествал у нас още в Средновековието, но истинското начало на празнуването става през Възраждането от 859 г. започва да се чества всяка година в редица български градове, за да се стигне до 1863 г., когато е обявен за официален църковен празник, а през 1916 г., с въвеждането на Григорианския календар, празникът официално започва да се чества на 24 май. Дълги години е празник на учениците, студентите и хората, които работят в сферата на просветата, науката и културата. За официален празник е обявен с решение на Народното събрание на 15 ноември 1990 г. На този ден Народна република България е преименувана на Република България. Така замислен и създаден като ден на прослава на светите братя Кирил и Методий се превръща в празник, който подчертава фундаменталната роля на старобългарската култура за приобщаването на всички славянски народи към високите стойности на християнството. И днес никой, дори македонците не оспорват основната роля на България за усвояването и развитието на Кирило-Методиевата традиция – фундамент в градежа на европейската цивилизация. България е създала този празник такъв, какъвто е, какъвто са го определили българите за времето от IХ и началото на Х век до днес. Това, че други се присъединяват към него, може да ни създава чувство на гордост. Но това са спорове, в които аз емоционално и както чувства сърцето ми се намесвам с ясното съзнание, че Кодексът на труда не е мястото, където да се изнасят уроци по история и да се решават културно-исторически спорове. Това е вторият ми мотив да внеса предложението. Нямам претенции да съм прав, но докрая ще отстоявам, че Кодексът на труда не е мястото за този спор. Ако имате претенции за това дали 24 май е ден за честване на българската просвета и култура, и на славянската писменост, или за честване на българската писменост, просвета и култура, или на нещо друго, моля, организирайте дебати, семинари, симпозиуми, научни конференции и когато еднозначно се стигне до решение на въпроса с наименованието на 24 май, и където се споменава той в българското законодателство, включително и в Кодекса на труда, да се правят промени. Сега си оттеглете предложението, защото тук в Законопроекта за промени в Кодекса на труда не е мястото за тази дискусия. Не вандалствайте в трудовото законодателство. Приемете Приемете искреното ми уважение към Вас и извинение, но не към всички, а към хора като Милен Михов и някои други, които наистина имат обосновани аргументи и имат правото да кажат, и какво да кажат по-скоро, но мисля, че предлаганата от Вас промяна на името на този най-светъл български празник въобще не е в дневния ред на обществото. Имам чувството, че целта не е изграждане на национално самочувствие и патриотизъм, а отвличане на вниманието на българското общество от проблемите, в които е вкарано от управляващите

изисква такива действия, но трябва да се страхувате, че тези времена ще свършат, ще дойдат други поколения, които ще Ви потърсят историческа отговорност заради конюнктурните предложения. Какво ще кажете на Вазов, който рече: „И ние сме дали нещо на света и на всий славяни книги да четат?“ Какво ще кажете на Стоян Михайловски, който рече: „О, вий, които цяло племе извлякохте из мъртвина, народен гений възкресихте- заспал в глубока тъмнина,

Моля народните представители да гласуват нашето предложение за отпадане на параграфа, защото не му е мястото тук.

ме учудва, че човекът, който преди мен говори от трибуната, направи доста цитати от знакови, български, литературни произведения, само не каза заглавието на това произведение, което цитира. ако го беше казал, щяхме да си дадем отговор на това какъв празник е 24 май. Когато говорихме по време на първото гласуване, казахме, че това е важна тема, по която трябва да се предизвика обществена дискусия. Мисля, че тази дискусия се състоя. Не знам за какво си говорим сега, че трябва тепърва да се коментира, да се говори. Изказаха се научните среди, много общественици, и политически организации, и личности и всеки защитаваше своята позиция. В крайна сметка от първоначалния вариант, който предложиха „Обединени патриоти“ за наименованието на празника 24 май, беше извършена съществена промяна и тя отразява в общи линии изключително справедливо историческата истина. Отразено е и непреходното дело на светите братя Кирил и Методий. и Методий. Отразено е, че азбуката е българска, макар че лично моето становище е, че трябваше да остане не думичката азбука, а думата писменост, тъй като двете думи нямат равностойно значение, българската просвета и култура и, разбира се, приносът към общославянската книжнина. Къде тук видяха колегите от прогресивната левица, след малко ще се изкажа, но смятам, че от не чак толкова прогресивната споделят същото мнение, някакви конюнктурни, политически цели, които обслужват някакви чужди интереси? Вие нима ще отречете, че азбуката е българска? Нима ще отречете делото на Кирил и Методий? Нима ще отречете и това, че нашата Родина и нашите предци имат съществено влияние върху общославянската книжовност и култура? На мен ми се струва, че ако ще си говорим за това кой чии интереси защитава, като че ли не ние като вносители, а точно Вашата партия, господин Гьоков, защитава тази позиция. Вие не се посвенихте и от трибуната да го кажете. Вас не Ви интересува каква е историческата истина, не Ви интересува българският национален интерес или защитата на нашата еманципация и национално достойнство, Вас Ви интересува да защитите интереса на някои други. Вече имаме възможност да коментираме славянофилството, като тя не е културна, етническа или национална теория, тя е политическа теория, къде е създадена и кой я експлоатира в следващите десетилетия. Това е една държава, към която ние питаем уважение, разбира се, разбира се, близостта в езика и така нататък съществува, но това не означава, че ние трябва да отричаме своята национална същност и идентичност. Смятам, че това е престъпление да обслужваш интересите на чужда държава и да пренебрегваш тези – на твоята собствена. Така че, уважаеми госпожи и господа, още веднъж от името на „Обединени патриоти“ аз Ви призовавам да подкрепим тази промяна. Тя е изключително коректна, справедлива, изключително националноотговорна. Мисля, че е крайно време България да забрави онези времена, в които се слушаше големият брат и когато ѝ се нареждаше по телефона какво трябва да прави, какво да гласува нашето Народно събрание, каква политика да води. И ако ще ни обвинявате в русофобия, мисля, че не е коректно „Обединени патриоти“, конкретно ВМРО, да бъде обвинявано в такова нещо, тъй като ние никога не сме се влияли от някакви изказвания на чужди централи, държави и така нататък, и от тяхното мнение. Нашата единствена отправна цел е била националният интерес на България, българското национално достойнство и смятам, че в този ден – знаков и важен ден в в работата на българския парламент, по-различен от всички останали, ние защитихме достойнството на България, защитихме историческата истина и показахме, че ние сме един достоен европейски народ, който има правото да бъде равен с другите европейски народи. Благодаря за вниманието.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

И питам аз: латиницата понеже е измислена в Италия, по онова време римска империя, защо не се нарича „италианска“ азбука, а се нарича „латиница“? Това питам, защото този въпрос е същият, както и с азбуката, която е славянска и е свързана с братята Кирил и Методий, и затова се казва „кирилица“. И много Ви моля, когато излизате тук, недейте да говорите за обвързаности на една партия с някои чужди органи или организации…

Слава богу, това е една от нашите гордости, че ние имаме принос в световното развитие със запазването на глаголицата и после трансформирането ѝ в така наречената кирилица. Но как да Ви го обяснявам, когато Вие сте глухи и не искате да го чуете, когато даже председателят на Народното събрание в момента се опитва да ме прекъсне, въпреки че говоря по темата? Разберете, по начина, по който се опитвате да направите тази промяна, не въздигате ролята на България, принизявате я, ограничавате я в едни териториални граници, даже по-малки от ония, които са били тогава, когато тя е била приета като азбука. Вземете и се освестете. Благодаря Ви. Недейте да подкрепяте това предложение. Господин Гьоков, заповядайте. Други реплики ще има ли след това? Господин Михов – трета реплика. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Богданов! Аз с изключително уважение се отнасям към Вас и към Вашето изказване, само че Вие не сте разбрали същността на проблема. Не споря по това, което Вие казвате. Емоционално и аз имам позиции, които мога да защитавам с цитати от Вазов, от Михайловски, от който щете, включително и Вие имате право да го правите това. Същността на проблема стои в това, че мястото на тази дискусия не е в Кодекса на труда, въпреки че там е цитиран 24 май като официален празник, но това как ще се казва този празник, е предвид на съвсем друга дискусия. Аз Ви казах: организирайте един семинар, организирайте дискусии в научните институти, имате там възможности да влияете върху тях, изказвайте се там, вземете решение какъв е този празник, каква е значимостта за българина, как да се казва този празник и тогава предложете в Кодекса на труда да го наименоваме, както са решили тези институти. Никой няма да има против тогава. тогава. Между другото, Вие като инициирахте предложението, то имаше съвсем друг, абсолютно различен характер. Аз дори тук съм си отбелязал, че между първото гласуване като че ли отрицателните становища на Института за български език при Българската академия на науките и общото събрание на Кирило-Методиевския научен център при Българската академия на науките Ви стреснаха яко, защото в прав текст заявяват, че премахването на израза „славянска писменост“ ще доведе до загуба на общославянска значимост на делото на братята Кирил и Методий и ролята на българската държава в това и направихте доста по-смислено предложение, което аз приемам. Но дискусията не я представяйте така, че тя едва ли не е приключила и се е състояла с ей тези изказвания на Милен от трибуната, или Вашето от трибуната, или моето от трибуната. Научните институти са тези, които ще кажат историческата истина. Не сме носители на историческата истина нито аз, нито Вие. Тя се ражда в тези дебати и в

Уважаеми господин Председател, госпожи и господа! Уважаеми господин Богданов, Вие не споменахте много важни елементи, свързани с тази дискусия. Не споменахте, че позицията на БСП някак си много точно съвпада с едно изказване на президента Путин, който поздрави своите македонски гости, казвайки им, че славянската писменост дошла в Русия от македонските земи. аз не знам как биха били противниците на това предложение, които казват, че тази азбука е българска, създадена е в българските земи и ясно подчертава основополагащия принос на българската средновековна държава в този културен феномен, който днес надхвърля славянските граници и служи

Вероятно колегите от БСП, с всичкото ми уважение към тях, с предварително подготвените доклади по въпросите,

особено в днешния момент, когато имаме остра дискусия със съседната нам държава Република Северна Македония, да кажеш, че Македония няма претенции към българското културно-историческо наследство или към делото на Кирил и Методий, мисля, че е абсолютно несериозно и безотговорно, това противоречи и на българската национална позиция. И, на второ място, каква дискусия да предизвикаме? Тя беше предизвикана. Комисията по образование проведе две срещи, две разширени заседания, на които присъстваха представители на Българската академия на науките, български учени, „Какви са резултатите?“) Понеже съм сигурен, че Вие не си четете материалите самостоятелно за заседанията на Народното събрание, това, което Вие коментирате, е предложението на „Обединени патриоти“ за първо четене. Тогава по един начин беше формулирано нашето предложение. В резултат на тези срещи, на тези дискусии и на съобразяването с мнението на Института по български език на Българската академия на науките и с мнението на по-широките обществени кръгове, за които Вие говорите, и претендирате, че ги представлявате, ние се съобразихме и променихме това предложение. Аз затова ще цитирам, взел съм текста, за да го цитирам: „24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност“. Това обсъждаме, уважаеми госпожи и господа от БСП, не обсъждаме нищо по-различно. Кое от казаното не е вярно,

Благодаря. Господин Жаблянов. Вашият текст, който предлагате на второ четене, наистина претърпя съществена еволюция и приветствам Вашето желание да се адаптирате към мнението на водещите научни институти и организации в България. В същото време като човек, който присъства на обществената дискусия, искам да отбележа, че нямаше авторитетен научен институт или представител на научните среди, който да не разкритикува Вашето първоначално предложение. То беше отхвърлено категорично от представителите на Софийския университет, на Пловдивския университет, на Югозападния университет. Господин Михов, който тогава присъстваше на дискусията, се съгласи с критиките и с един много хрисим тон в заключението на дискусията каза, че наистина е допусната грешка и тази дискусия е трябвало да се състои по-рано. Това го казвам по памет, мисля, че горе-долу това ще се потвърди и от стенограмата. Уважаеми колеги, няма никаква историческа необходимост в момента, която да налага преосмисляне на досегашната формулировка, и ще обясня според мен Първо, Вие изхождате от разбирането, че създаването на азбуката може да бъде разделено на два етапа. Първият етап е етапът, който е, така да се каже, творческият етап, извършен от братята Кирил и Методий, и азбуката, която е създадена на основата на славянските говори в поречието на река Струма, и затова е наричана „славянска“. Първата държава, която се опитва да създаде и да превърне славянската азбука в държавно дело, е Великоморавия – това е известно от историята. Ние, естествено, тоест Вие приемате, че става въпрос… (Реплики от ОП.) Какво съдържа Вашето предложение? Вашето предложение ерго съдържа имплицитно разбирането, че става въпрос за две азбуки – за българска азбука, и за друга азбука, създадена преди нея. Това е грешката, която се съдържа във Вашето предложение. Вие допускате възможност да се възползват външни на България интереси от това, което в момента правите. Вие го правите от чисти намерения, убеден съм в това, но въпросът не е през Кодекса на труда да се реализира партийната програма на ВМРО това, че наближават след три месеца избори. Въпросът е да се защити българската културна традиция, която е 1300-годишна и която е давала отражение и отпечатък върху целия славянски свят. Не съм убеден, че предложението, така както е формулирано, постига тази цел, защото то е записано така: „Ден на Кирил и Методий и на българската азбука – след като Кирил и Методий създават глаголицата и славянската азбука,

в една доста еклектична форма, без да се търси съдържателното ѝ значение. Всичко е направено набързо, за да излезете от неловката ситуация, в която се отзовахте в началото. Много законодателни актове, текстове в нашето Народно събрание се правят по този начин. „Няма как на този етап!“) На този етап не го оттегляйте, откажете се, защото то е дълбоко вътрешно противоречиво и дава възможности за многопосочни интерпретации, от които потърпевши ще бъдат българските културни институти, включително и нашата комисия, която работи съвместно с Република Северна Македония в едни ненормални условия. Аз се надявам, че в момента този контекст – целият, широкият, го виждате, нали си представяте как ще изглежда дискусията в тази комисия след тази формулировка? Благодаря за вниманието.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

то забележете представителите на кои партии предлагат да отпадне тази българска формулировка. Това са представителите на БСП, представителите на отцепилите се от БСП прогресивни независими, и представителите на „Атака“. Все представители на партии, за които проруските интереси са по-мили от българските. Уважаеми колеги, не бъдете нихилисти. Отродяването, чуждопоклонничеството и националният нихилизъм са болести, които трябва да бъдат изкоренени.

Само че аз не разбрах от изказването Ви, защото само сочите наляво и цитирате някакви чужди интереси, чии интереси защитаваме. Кажете в прав текст: защитаваме интересите на на Афганистан, на Судан, или на еди-кого си. Кажете, за да знаем какво да Ви отговорим. Защото в момента аз не знам чии интереси защитаваме и чии интереси защитавате Вие? От Вашите изказвания, които чувам, не разбирам, че защитавате български интереси. По-скоро имам чувството, че защитавате чужди интереси. И колегата Жаблянов Ви каза, че в течащите преговори с Македония в момента могат да се използват Вашите становища и предложения в някаква друга посока. Няма да се спирам надълго и нашироко на това, което говорите, но не си мислете, че сте последна инстанция, която говори за историческата правда и истината и сте безкрайно прави. Това, че казвате, че само от опозицията и от БСП, и от не знам кой си били против Вас и това, че извихте ръцете на управляващото мнозинство три месеца преди изборите, за да Ви подкрепят в тази – няма да го определям с епитет, но това, което правите, не Ви прави съпричастни на нещата, нещата, които въртите вътре и си повдигате самочувствието преди изборите. Аз не чух някой от управляващото мнозинство да излезе и да защити с късане на ризата Вашите тези, така че не ги обвинявайте и тях, че се приемат. Отново Ви казвам: може и да сте прави, но на дискусията по по тази тема не ѝ е мястото в Кодекса на труда в никакъв случай.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 Уважаеми господин Гьоков, ако Вие от БСП сте свикнали да правите сделки за изборите, запомнете: ние от „Обединени патриоти“ не правим сделки и за нас националният интерес никога не е бил и няма да бъде сделка. Благодаря. Следващо изказване? Заповядайте.

Предложенията и промените, направени от част от управляващите в § 16 – в чл. 154, ал. 1, доказаха, че нито е времето, нито е мястото чрез промени в Кодекса на труда изкуствено да се създава напрежение в обществото и научните среди чрез промяна наименованието на 24 май. Това напрежение всъщност доказа само едно – рано или късно винаги с гръм и трясък се провалят опитите да се изопачи историята, да се манипулира общественото мнение, та дори да се пренапише историята чрез текстове в Закона, или пък това предложение да измести от фокуса на обществения интерес, изостряне на общественото внимание от други важни промени в Кодекса на труда, които целят увеличаване на 300 часа извънреден труд, без те да бъдат заплатени справедливо и достойно.

Което и от двете предложения да е, не е почтено, уважаеми народни представители, не е почтено спрямо народа ни. Това бързо претупано, неподложено на широк обществен дебат предложение буди съмнение за правене на пиар политика, което създава, от своя страна, опасност от дългосрочни щети, които могат да бъдат нанесени, ако щете и в геополитически план. Последва скоропостижно предложение между първо и второ четене. То се дължи на компетентната категоричност и научна тежест на становищата на Българската академия на науките и научна общност, на сериозния и обществен натиск, включително и на позицията на БСП, защото тя беше съобразена със становището на научната общност. Дори дискусията, проведена на 15 октомври 2020 г. в Комисията по образованието и науката, не успя да компенсира липсата на широк обществен дебат, което задължително трябваше да предхожда подобно предложение за промяна, направено от част от управляващите. Стенограмата дава ясна представа за изразени становища и защитени позиции от българската академична и научна общност. Ще цитирам част от становищата. С това изказвам и благодарност към българската научна общност за професионализма и твърдото отстояване на българската ни идентичност и присъствие в европейската и световната култура и история. Славия Бърлиева от Кирило-Методиевския научен център към БАН казва: „Това, което трябва да се каже, е, че не бива да отстъпваме от едно признание, че ние сме станали основа на третия дял на на европейската книжовност, на европейската писмена култура – славянската. Това ни беше признато и когато влизахме в Европейския съюз – кирилицата беше наречена „най-големият принос на българите в европейската цивилизация.“ Ана-Мария Тотоманова от Софийския университет: „С отричането от славянството, от националната роля на този език, който той притежава още от самото си създаване, той е създаден като език на богослужението, като език на проповедта и оглашението, фактически ние се отричаме от една много важна част от нашето културно-историческо наследство и от нашия принос в културата на съвременна Европа.“ Уважаеми народни представители, безспорни са нееднократните атаки срещу българската ни идентичност през различни канали – и през езика, и през писмеността, и през датите в календара, определени като наши празници. Факт е, че такова посегателство е имало в историята ни. Но нека, научили уроците от миналото, да не обременяваме настоящето и да не допускаме да губим ценно историческо време и обществена енергия в измислени каузи, които се сгромолясват под тежестта на научно доказани истини искрената и силна любов към род и родина. Срамно е да се търси политически рейтинг върху исторически дати, пазещи националната ни идентичност и достойнство, по което има обществен консенсус. Затова ние сме против

Уважаеми господин Председател, репликата не е към Вас, а към този, който Ви го е написал. (Смях в ОП.) Искам да подчертая разграничаването между този, който Ви го е написал. Първо, проведената дискусия в никакъв случай не беше тотално във Ваша подкрепа. Представители на различни институции заеха различно мнение. Една немалка част подкрепи нашето становище в първата му редакция. Възразявам категорично срещу тезата, че това предложение обслужва чужди интереси и е антибългарско. Защо този празник не е на братята Кирил и Методий? Кажете защо. Защо този празник не е на българската азбука? Кажете защо. Просвета и култура? Защо този празник не е на славянската книжнина? Кажете защо. И тъй като много бъркате в историята, ще Ви кажа, че има един случай, има един момент с историята, когато този празник под чуждо влияние искат да бъде премахнат. И това е по времето на Втората световна война под натиска на фашистка националсоциалистическа Германия. Въпреки това българският празник остана. Кога обаче той не беше официален празник? Питам Ви: кога не беше официален празник? Кога стана той официален празник? – През 1990 г. в последното Живково Народно събрание. Как стана? В Кодекса на труда. Махнаха ли се имената на Кирил и Методий? Махнаха се. Махна ли се българското определение на празника? Махна се. Не фашистка Германия, а Съветският съюз на Сталин смачка българския характер на този празник! Благодаря, господин Михов. Други реплики има ли? Господин Биков. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Госпожо Ненчева, Вие казахте, че българската идентичност е атакувана през различни канали. канали. И аз, за съжаление, не можах да присъствам на дискусията – доколкото разбирам, в българската научна общност може да има различни спорове по този въпрос, но е безспорен фактът, че българският принос към кирилицата в момента, и не само в момента, а от години е системно

Уважаеми господин Председателстващ! Уважаеми господин Михов, имам само един въпрос към Вас, на който Вие няма как да ми отговорите: защо тази пламенност и ентусиазъм липсваха липсваха конкретно от Ваша страна по време на разглеждане на този проблем и дебата в Комисията? Ние не бяхме там. Вие присъствахте и всичко онова, което аз изказах като прочетено, написано от мен, е на базата на стенограмата, на която заложих като истина, за да прочета кой какво е изказвал като мнение. Така че този плам липсваше. Защо сега се появява? Този риторичен въпрос е достатъчен. Господин Биков, Вие също имахте въпрос. В крайна сметка това, с което парадирате, е високата Ви информираност. Така че на въпроса, който ми зададохте, можете и сам да потърсите информация. Благодаря Ви.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

И това, което Вие в момента правите и въвеждате празник на българската азбука, единственото нещо, което ще постигнете, е да се появят празници на руската азбука, на македонската азбука, на сръбската азбука и на други азбуки. В това число може би казахска, това число може би монголска, защото те също пишат и това е тяхната азбука с малки промени в някои от буквите. Има и украинска, между другото. Така че, когато ние Ви обвиняваме в това, че се опитвате да нарушите един празник, който дава световно значение на България, присъединява ни към такива велики неща, каквито са световни постижения в науката, които биха били невъзможни без тази азбука, когато Вие говорите за това, че трябва да ограничим празника до българска азбука, нямам нищо против да е празник и на Кирил и Методий, както Вие го казахте, защото това е така, но светите братя Кирил и Методий си имат църковен празник. Нямам нищо против това да бъде празник на славянската книжнина, защото наистина тази книжнина съществува и я има, но, когато ограничавате празника до българска азбука, отваряте широко вратата на всички онези, които пишат на тази азбука, да си въведат празник на техните азбуки. Не виждам с какво допринасяте за величието на България, за делото на братята Кирил и Методий и с какво подчертавате значението на България в разпространението на тази азбука. Напротив, отваряте широко вратата за допълнителни спорове. Затова Ви моля – наистина оттеглете това предложение, откажете се от него, не го подкрепяйте. Нека това да стане в резултат на една дискусия. Нека наистина да намерим онзи начин, в който да подчертаем българското значение на разпространението на азбуката. Но ограничаването на празника до българска азбука – още един път повтарям – ще отвори вратата на възникването на празници на азбуки на народи, които пишат на нея. Благодаря Ви. Благодаря, господин Ерменков. Реплики има ли? Не виждам желаещи. Други изказвания? Не виждам желаещи за изказвания. Закривам дискусията по § 16. Преминаваме към гласуване. Първо подлагам на гласуване

Гласували 127 народни представители: за 47, против 63, въздържали се 17. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Красимир Янков и група народни представители. Гласували

Подлагам на гласуване предложението на народния представител Десислав Чуколов, неподкрепено от Комисията. Гласували

Гласували 127 народни представители: за 2, против 67, въздържали се 58. Предложението не е прието. И сега подлагам на гласуване § 16 по редакцията на Комисията. Гласували

ал. 4: „(4) Сроковете по ал. 1 не текат през времето от подаване на искането до получаване на мнението на трудово-експертната лекарска комисия и/или на предварителното разрешение за уволнение от инспекцията по труда, в случаите по чл. 333, ал. 1.“ Предложение от народния представител Хасан Адемов: „Създава се нов § 19.“ Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 19: „§ 19. В чл. 222,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! В чл. 242, сега действащият текст от Кодекса на труда, гарантира възмездяването на положения труд само по трудово правоотношение, тоест да има сключен трудов договор между възлагащия – работодателя, и изпълняващия – работника или служителя. С направеното предложение се цели всеки положен труд да бъде възмезден, независимо от това дали е оформен като трудово правоотношение или не. Ето защо съзнателно не използвам в предложението термина „работодател“. Целта е да се извадят на светло тези, които работят без трудови договори, които често не могат да докажат в съда полагането на труд, или не са получили възнаграждение за него. С това предложение се цели да се обърне внимание на възмездяването на самия труд, защото масова практика е робският труд в шивашкия сектор. С текста се дава и право на съответните органи да санкционират всеки положен труд, който не е възмезден. Не виждам желаещи. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Валентина Найденова за създаването на нов параграф, свързан с чл. 242. Гласували

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Предложението, което правим, е свързано с размерите на ставката за нощен труд. Както всички добре знаете, преди две седмици, когато разглеждахме предложенията по бюджета, нашата парламентарна група беше направила такова предложение и на второ четене по Закона за годишния бюджет. Такова предложение правим и в момента – за изменение на Кодекса на труда, а именно ставката за нощен труд да бъде регламентирана в Кодекса на труда там, където ѝ е мястото, по начина, по който е регламентирана ставката за извънреден труд, защото не искаме никога повече да се повтаря това замразяване, което се случи с тази ставка. От 2007 г. до настоящата година ставката за нощен труд възлизаше на 25 стотинки. За мое голямо съжаление действително ще има ревизия на ставката за нощен труд от 2021 г., но то ще бъде също несправедливо. Ставката за нощен труд през 2021 г. беше решено да бъде увеличена и да бъде не по-малко от един лев и 0,15% от минималната работна заплата. Нашата парламентарна група е била последователна винаги в това предложение и ние смятаме, че не може минималната работна заплата да е един реален и легален измерител на цената на труда. Според нас легалният измерител на цената на труда е определената работна заплата такава, каквато е договорена между работодателя и работника. Затова смятаме,

от договореното възнаграждение. Защото всяко възнаграждение е на база на работата, която полага съответният работник. Минималната работна заплата, пак повтарям, не е този реален измерител. И ако търсим една справедливост, един баланс в трудовото законодателство, каквото би трябвало да съществува, ние трябва да намерим именно онова съотношение между стойността на труда и стойността на нощния труд. Затова смятам, че нашето предложение е изключително адекватно. Ако се зачетете в текстовете по начина, по който е въведен извънредният труд,

неща, които са свързани с работата през нощта, да Ви кажа, че човешките цикли няма как да бъдат преодолени от работата през нощта. Всичко това води до много по-висока заболеваемост, до увеличаване на инцидентите, на трудовите злополуки, текучеството на работната сила, социалната изолация, повишаването на честотата на разводите и много, много други вредни последици. Четиристотин хиляди български работници полагат труд през нощта и няма как ние да отговорим на потребността на работниците да получават едно справедливо възнаграждение за тази работа през нощта с това, че ние увеличаваме ставката на един лев. Аз смятам, че е много по-нормално да я обвържем с техните възнаграждения и да получават адекватно на това възнаграждение, на което са се договорили. Така че се надявам да обърнете внимание на това наше предложение и тази несправедливост, свързана със ставката за нощен труд,

Реплики има ли? Не виждам. Други изказвания? Не виждам желаещи. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Весела Лечева и група народни представители за създаването на нов § 22а. Гласували

Гласували 95 народни представители: за 13, против 62, въздържали се 20. Предложението не е прието. Процедура – господин Ченчев.

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Процедурата ми е към Вас, господин Председател – ако бъдете така любезен, да се свържете с министъра на вътрешните работи и да го поканите в залата, защото…

Имате право да използвате тази трибуна само съобразно Правилника, който и Вие сте гласували.

Да, нарушавате го, защото се обръщате по обиден начин към Ваш колега. Не ме карайте да прилагам Правилника с цялата му тежест!

Предложение от народния представител Валентина Найденова за създаване на нов параграф: „§() В чл. 399, ал. 1 текстът „Цялостен контрол за спазването на трудовото законодателство“ се заменя със следния текст: „Цялостния контрол по полагането на труд“, като останалият текст се запазва. Комисията не подкрепя предложението. Благодаря, Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искам да мотивирам своето предложение, защото в сега действащия текст на чл. 399, ал. 1

С предложението за промяна на текста – „Цялостен контрол за спазването на трудовото законодателство“, с цялостния контрол по полагането на труд се цели на Агенцията да се дадат законови правомощия за контрол по предоставяне на работна сила под формата на труд, включващ и такъв труд, който не е документиран или за който няма сключен трудов договор. Считам, че това ще стимулира работодателите да сключват трудови договори, ще осветли сивата икономика и ще доведе до повече приходи в държавата. Не виждам желаещи. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Валентина Найденова за създаването на нов параграф във връзка с чл. 399. Гласували

Прекратете гласуването, Гласували 86 народни представители: за 11, против 63, въздържали се 12. Предложението не е прието. ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: Предложение от народния представител Валентина Найденова за създаване на нов параграф:

Благодаря, господин Председател, за възможността да се мотивирам за своите предложения, зад които стоя, и по-специално върху чл. 400. Считам, че правомощията на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, разписани в Закона за инспектиране на труда, са ограничени и не кореспондират с Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Кодексът на труда цели кодифициране на трудовото законодателство и затова именно в него предлагам в чл. 400 нова ал. 1 „Контролът, извършван от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, по чл. 399, ал. 1“, да се извършва съвместно с Националната агенция за приходите. Какви са още моите мотиви? Първо, считам, че това ще намали административната тежест за работодателите, тъй като обикновено след проверка на Главната инспекция по труда в повечето случаи идва на проверка и НАП. Второ, когато само една институция извършва контрол, изкушенията са твърде много,

безспорно считам, че това ще дисциплинира некоректните работодатели, тъй като често нарушенията в трудовото законодателство са свързани с финансови нарушения. Не виждам желаещи. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Валентина Найденова за създаване на нов параграф, свързано с чл. 400 от Кодекса на труда. Гласували

Кодекса на труда. Гласували 85 народни представители: за 15, против 58, въздържали се 12. Предложението не е прието. Предложение от народния представител Валентина Найденова за създаване на нов параграф: „§ ( ). В чл. 403а се създава нова ал. 3 със следното съдържание: „(3) Работодателят е длъжен да осигури ежедневното водене на присъствен лист (книга, извлечение от информационен продукт или др.), в който се отчита за всяко наето лице – началото и края (в час и минути), на присъствието на определеното с трудовия договор работно място или законово установеното му отсъствие – платен или неплатен годишен отпуск, болнични, извънреден труд и така нататък. Присъственият лист се подписва от наетото лице и от работодателя или от изрично упълномощено от него лице. Информацията от присъствения лист е основание за начисляване на индивидуалната работна заплата в месечната ведомост за работни заплати.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Предложението за нова ал. 3 към чл. 403а правя във връзка с предложението на Министерския съвет за 12-месечно сумирано работно време, когато през месец януари на следващата година ще се налага администрирането му. За нуждите на контрола на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, за нуждите на съда при регулиране на трудовите права, при подаване на данни за осигуреното лице съгласно чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване, както и при други случаи, е необходим първичен документ, отразяващ ежедневното работно време, какъвто е присъственият лист. Той дава, първо, достоверна информация в една динамична работна среда, особено сега в епидемичната криза. Второ, той е първичен счетоводен документ съгласно чл. 2 и чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводството. И трето, той е необходим за доказателство, независимо дали работникът или служителят работят в предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на други места, на които се полага наемен труд

Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване на предложението на народния представител Валентина Найденова за създаване на нов параграф, свързан с чл. 403а. Гласували

„(2) Който не изпълни задължително предписание на контролен орган на инспекцията по труда, издадено на основание чл. 405а, ал. 4, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 2500 до 15 000 лв. Който не оказва съдействие на контролен орган за спазване на трудовото законодателство при изпълнение на неговите функции, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лв. или имуществена санкция в размер от 2500 до 15 000 лева, а виновното длъжностно лице,

чл. 416 се създава нова ал. 9: „(9) Системни нарушения са налице, когато са извършени три или повече административни нарушения от същия вид, установени с влезли в сила наказателни постановления в рамките на три години.“ По § 35 предложение от народния представител Хасан Адемов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 35, който става § 36: „§ 36. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

на трудовата дисциплина, извършени за период от една година, като за поне едно от тях не е налагано дисциплинарно наказание и за налагането им не са изтекли установените срокове, а за тези, за които са налагани – когато дисциплинарните наказания не са заличени по съответния ред.“

текста на параграфи 28 и 29, които стават с нова номерация § 29 и § 30 – по вносител;

получава номерация § 35 – в редакция на Комисията; § 35 по вносител става § 36 – в редакция на Комисията; наименованието на раздел „Допълнителни разпоредби“;

Подлагам на гласуване всички тези параграфи и двете наименования на разделите. Гласували

Изчетените параграфи са приети заедно с двете наименования на разделите. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Весела Лечева и група народни представители за промяна в § 38. Комисията не Комисията не подкрепя

съвет на 9 ноември 2020 г. „Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на възмездни консултантски услуги „Подкрепа за териториална декарбонизация“ между Министерството на енергетиката и Международната банка за възстановяване и развитие“.“ Комисията подкрепя текста

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! „Доклад относно Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на възмездни консултантски услуги

„Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на възмездни консултантски услуги „Подкрепа за териториална декарбонизация“ между Министерството на енергетиката и Международната банка за възстановяване и развитие“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. „Чл. 1.

Моля, ред и тишина в залата. ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Разбирам, че е смешна ратификацията и Ви е смешно за това нещо, но ние, въпреки всичко, ще я подкрепим, не се притеснявайте.

и тези 2,5 млн. лв., силно се надяваме, този път ще постигнат целите си и това, което Световната банка направи като съвет или като препоръки, ще бъдат изпълнени. А не както състоянието с препоръките на Световната банка от 2016 г. за либерализация и реорганизиране на енергийния сектор, където това, което харесахме, си го изпълнихме, а онова, което не харесахме, си го платихме, но не го изпълнихме. Говоря и за американските централи, затова, че не прекратихме договорите с тях. Говоря и за енергийно бедните, които отдавна трябваше да бъдат идентифицирани, но не са идентифицирани. Надявам се това споразумение наистина да постигне целите. постигне целите. Казвам „да постигне целите“, но те не са много ясни и в мотивите, които са ни внесени: точно за кои региони ще се отнася това нещо, какви ще са целите и какво ще се постигне? Един въпрос, който силно ме интересува, е: дали София ще влезе в това споразумение, защото декарбонизацията не са само въглищните централи, а и мръсният въздух, който дишаме всички отвън, който е свързан и с изгарянето на твърдо гориво, с излъчването на въглероден двуокис, за което положение не знам дали има нещо включено в това споразумение, но мисля, че няма? Въпреки всичко се надявам Министерството на енергетиката да намери начин да включи и тези проблеми вътре, защото това е проблем, който касае всички нас. София е най-мръсният град с най-мръсния въздух в Европа и е хубаво да се погрижим това да се случи. Видимо в Столичния съвет този проблем не ги притеснява много, защото отдавна сигурно щяха да вземат някакви мерки или да ни помолят законодателно да помогнем като Народно събрание. Но това е на тяхната съвест. Колкото до § 2 за отмяна на текста да не се публикува тази ратификация от „Държавен вестник“, това още един път подчертава онова, което нееднократно съм казвал от трибуната на това Народно събрание, че, за съжаление, Министерството на енергетиката рядко внася някакви документи, които ние да приемем в парламента, но като ги внесе, те са с грешки. За пореден път група народни представители оправя грешките на Министерството на енергетиката. В крайна сметка се създава впечатлението, че Министерството на енергетиката

тази грешка да не бъде публикувано. Защото тук става въпрос за противоречие между онова, което Министерският съвет е приел, и онова, което Министерството на енергетиката е внесло в парламента. Така че още един път казвам, ние ще подкрепим тази ратификация, но много внимателно ще следим как ще се изпълняват този път ангажиментите – дали тези 2,5 милиона, които ще бъдат изразходвани за консултантски услуги, ще получат своя положителен резултат, и препоръките, които ще бъдат дадени, ще бъдат изпълнени. В противен случай ще сме свидетели за пореден път на харчене на едни пари без особен резултат за данъкоплатеца, който в крайна сметка ги плаща. Благодаря Ви. Реплики има ли? Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Първо подлагам на гласуване наименованието на Законопроекта. Гласували

Законопроекта. Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма. Наименованието е прието. Подлагам на гласуване редакционното допълнение, направено от народния представител Валентин Николов по чл. 1 – да бъде добавено „2020 г., София“. режим на гласуване.

„2020 г., София“. Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма. Редакционната поправка е приета. Сега подлагам на гласуване чл. 1 с редакционната поправка, чл. 2...